Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Ovaj ćemo prijedlog zakona raspravljati sukladno odredbama Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje.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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Predlagatelj da, uvaženi Ivan Šimonović ministar pravosuđa. Izvolite. **Šimonović, Ima četiri zakona od kojih na žalost svi još nisu ovdje uvedeni, jer je još rasprava u odborima. Međutim, da ne bismo ponavljali stvari obzirom na isprepletenost materije gospodine potpredsjedniče ja bih volio dati jedan opći komentar koji se odnosi prvenstveno na zakone koji su danas na dnevnom redu, ali osvrćući se i na one koji dolaze. Dakle, ti zakoni čine uzajamno čvrsto povezanu cjelinu. Većina primjedbi i prijedloga iznesenih u raspravi prigodom prvog čitanja bile su i pomogle su da se izbrusi konačni tekst. Ja se iskreno nadam da će i ovi zakoni koji su danas na dnevnom redu, a i oni koji stižu da će dobiti najširu podršku jer se njima uvode promjene koje će odlučujuće obilježiti hrvatsko pravosuđe u narednim desetljećima. Dakle, dugo nakon isteka mandata ove Vlade, pa i ovog saziva Sabora. Ključne promjene koje donosi zakonski paket odnose se na jačanje neovisnosti pravosuđa, na odabir i napredovanje sudaca i odvjetnika, odnosno državnih odvjetnika prema objektivnim i transparentnim kriterijima, te unapređivanje njihove stručne izobrazbe. Ove promjene će se izravno odraziti i na kvalitetu i učinkovitost pravosuđa. Bolji izbor kadrova pri kojem se biraju najbolji prema objektivnim kriterijima, veća radna motivacija jer se napreduje isključivo prema rezultatima rada i sustavnije i bolje obrazovanje kako na početku karijere tako i cjeloživotno obrazovanje naprosto jamče i bolje radne rezultate. Uz to, suci i tužitelji koji u pravosuđe ulaze i u njemu napreduju isključivo prema svojim objektivnim i radnim rezultatima najbolje su jamstvo njihove neovisnosti od bilo kakvih utjecaja, a time su i temelj pravne države u kojoj nitko nije iznad prava. Prema novom sustavu kandidati za suce i državne odvjetnike odabiru se prema rezultatima pravosudnog ispita, a nakon toga slijedi dodatno dvogodišnje stručno obrazovanje u sklopu Pravosudne akademije kao samostalne i neovisne institucije. Oni s najboljim rezultatima tijekom obrazovanja prvi biraju na kojem sudu, odnosno državnom odvjetništvu žele započeti pravosudnu karijeru. Napredovanje u karijeri također se temelji na precizno utvrđenim i objektivnim kriterijima primjerice broju i težinu riješenih predmeta, postotku potvrđujućih ili ukidajućih presuda i Značajne promjene uključuju i način izbora i dužnosti predsjednika sudova s aspekta tehnologije vlasti. Prilično je neobično da se netko dobrovoljno odriče svojih ovlasti i utjecaja, ali kao ministar pravosuđa to rado činim jer predložene promjene idu u korist jačanja neovisnosti pravosuđa i pravne države. Ni do sada nisam imenovao niti jednog predsjednika suda bez konzultacija s predsjednikom Vrhovnog suda premda sam na to imao ovlasti. Prema rješenju koje se sada predlaže ova praksa pretvara se i u pravnu obvezu. Predsjednike sudova ministar pravosuđa od sada će imenovati na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda. U svrhu dizanja učinkovitosti pravosuđa uvode se i neke nove obveze za predsjednike sudova. Kada netko od sudaca u jednogodišnjem razdoblju neće uspješno izvršavati svoje obveze onda predsjednik suda mora ili pokrenuti stegovni postupak ili pismeno obrazložiti predsjedniku neposredno višeg suda zašto to nije učinio. Ukupno gledajući ove promjene donijet će brojne novine pa i nove obveze i veći teret pravosudnoj profesiji. Međutim, posebno mi je drago da je upravo pravosudna struka sudjelovala u oblikovanju ovog zakonskog paketa i podržala ga u javnosti svjesna da se njime diže povjerenje javnosti u pravosuđe i da se diže njegov društveni ugled. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za pravosuđe, predsjednica odbora uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora na 39. sjednici razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 3. prosinca 2009. Odbor je prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnoga

da se u istom članku u točci drugoj dopuni na način da je sudac dužan poštivati zakonske rokove za donošenje i izradu odluka. Isto tako, da valja na jasan način urediti sudjelovanje sudaca u radu međunarodnih organizacija ili rada na pripremi nacrta i drugih propisa i slično kako taj rad utječe na potreban broj odluka iz okvirnih mjerila. Mišljenje je da treba preispitati bodovanje ocjena obnašanja sudačke dužnosti utvrđene člankom 22. Predlaže se pokretanje stegovnog postupka i utvrđivanje odgovornosti suca, kako bi se mogla nadoknaditi šteta za povredu prava suđenja u razumnom roku. Sugerira se predlagatelju da preispita mogućnost priznavanja staža savjetnicima u pravosudnim tijelima, koji prema važećim propisima temeljem iskustva i praktičkih znanja ispunjavaju uvjete za suca, i zamjenika općinskog državnog odvjetnika. Predlaže se prijelazne i završne odredbe uskladiti sa prijelaznim i završnim odredbama drugih zakonskih prijedloga iz ovoga paketa, i prethodnih izmjena i dopuna ovih zakona. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa sedam glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima sa slijedećim amandmanima. Amandman na članak 15., u članku 74.a stavak 3. mijenja se i glasi: "za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske može biti imenovana osoba koja je najmanje 15 godina radila kao pravosudni dužnosnik ili isto toliko godina bila odvjetnik, javni bilježnik, sveučilišni profesor primijenjenog prava koja ima položen pravosudni ispit i najmanje 15 godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita". Uz obrazloženje Zakon o sudovima i Zakon o pravosudnoj akademiji, regulira se edukacija sudaca primarna, a sve u cilju postizanja nepristranosti i neovisnosti postupanja u sudskim postupcima. Kako je u prvom i drugom stupnju sužen krug osoba za pristup pravosudnoj dužnosti, ovim se amandmanom sužava i mogućnost za najviši sud. Amandman na članak 24., u članku 106. stavku 3. na kraju rečenice stavlja se zarez i dodaju riječi: "utvrđenom u stegovnom postupku". Amandmanom se dopunjuje odredba na način da je potrebno utvrditi odgovornost suca u stegovnom postupku kako bi se od istoga mogao tražiti povrat isplaćene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Želi li još netko od odbora riječ uzeti? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Imamo tri kluba. Prvi je uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh, u ime kluba HNS-a. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima. Sudjelujemo u jednome iznimno važnom poslu, a to je utvrđivanje zakonskih akata kojima će se oblikovati jedan veliki proces reformi u pravosuđu koje koliko god su potkrijepljene potrebom na na prilagodbe našega zakonodavstva pravnoj stečevini Europske unije, toliko ili možda čak i puno više govore o čitavom nizu potreba koje valja ispuniti kako bi sustav, pravosudni sustav mogao bolje funkcionirati, a sve u korist boljega života, jačanju pravne sigurnosti, jačanju pravne države u Hrvatskoj. Posve je jasno da se radi o jednom ogromnom području kojega nije moguće zahvaćati palijativno, već gdje valja pristupiti kompleksno, sa svih strana, mijenjajući paralelno čitav niz zakonskih propisa. U tome smislu nismo posve sretni mi u klubu HNS-a što se u ovaj posao reforme pravosuđa krenulo jednom benignom pričom o smanjenju broja sudova. Naime, smanjenje broja sudova po našemu mišljenju, po našemu stavu valjalo je biti tek jedna od posljedica reforme, a ne jedan od prvih koraka. Jer kad se udari temelj novoga sustava, onda se može kvalitetno procijeniti kakva, kako dobro rasprostranjena i razvijena mreža sudova bi trebala opsluživati takav novi model. I što nam se dogodilo? Dogodilo se to da smo formalno reducirali broj sudova, međutim da nijedan nije zatvoren. Naime svi su se samo pretvorili u filijalne sudove svojih matičnih novih sudova, i eto možda nemamo više predsjednika suda i smanjili smo možda trošak za određeni sitni postotak, ali u konačnici još uvijek imamo sustav sudova kakav je i bio, a potrošili smo puno vremena oko nečega što smo predstavljali da je iznimno važno i vrlo učinkovito. Ono što mi držimo i što smo isticali u prvome čitanju ovoga zakona, ali i Zakona o DSV-u je uvođenje i definiranje objektivnih kriterija za vrednovanje rada sudaca, ali isto tako i za kvalificiranje kandidata za poslove sudačkih dužnosnika. Činjenica jest da smo i do sada imali određeni broj kriterija, međutim da taj proces vrednovanja nije uopće bio transparentan i da je on dovodio u svojoj konačnici, u realnosti do karikaturalnih ili slučajeva u kojima je genetski okvir nečije rodbinsko, rodbinska veza s nekim ili neki drugi posve suludi kriteriji bili ključni kod odabira imenovanja sudaca, odnosno sudačkih dužnosnika. Pa nam se dakle događalo da su javnosti zapravo afere oko takvih imenovanja, ali jednako tako i kod primanja novih sudaca zamaglile čitav niz možda jako dobrih rješenja koje smo imali u posljednjih godina u ekipiranju, u u kadrovskom ekipiranju sudačkoga sastava, znači svim razinama. Ali je činjenica da tako postavljen sustav je bio krajnje smiješan, jer smo svjedočili tome da je kriterij za nečiji odabir bio taj da mu je, njemu ili njoj majka sudac. To je dakle nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Sada ovaj zakon definira 14, odnosno 16 kriterija koji stvaraju prostor u kojemu se može objektivno i kvalitetno vrednovati radi doprinos svakoga suca, odnosno sudačkoga dužnosnika, i to može biti podloga koja će u sljedećih nekoliko godina omogućiti da se u sudačkome kadru stvarno iskristaliziraju, pa onda i poslože, pa onda i promoviraju najbolji, a da se također dozna i koji nisu praktički odgovorili izazovima koji stoje pred sucem kao jednom iznimno važnom, vrlo uglednom, u ovome sustavu neophodnom zanimanju. Međutim, nije nam drago što predlagatelj nije prihvatio jedan od naših prijedloga. On ga je prihvatio na onom sljedećem zakonu, a to je da se taj problem netransparentnosti bodovnih lista riješi objavom lista sa bodovima na Internetu. Naime, čemu služe liste koje ostaju kao interna tajna sudačkoga vijeća ili jednoga suda ukoliko nitko nema uvida sa strane javnosti u u listu prema kojoj se može vidjeti koji suci su kako vrednovani, kakav im je učinak, kako su se sami praktički svojim radom rangirali u nekoliko godina unutar kolegija sudaca na određenom sudu. Čemu onda služi ta lista, to je jedan interni onda akt koji će služiti sudačkome vijeću za daljnja postupanja a nitko živ drugi neće moći vidjeti o čemu se tu radi. Ideja je prihvaćena u Zakonu o državnom sudbenom vijeću, gdje se kaže da rang lista sa bodovima koja zapravo znači listu prvenstva u slučajevima izbora novih sudaca odnosno prijema u sudačku službu, odnosno prijema u službu za sudačke dužnosnike biti objavljena na stranici DSV-a, čega se bojimo u ovome slučaju zašto ne bismo isti taj princip primijenili i ovdje. Naravno bilo bi otpora, naravno da onim slabim sucima koji nisu odgovorili izazovima svoje struke, i svoga poziva, ne bi bilo drago da javnost vidi da su predzadnji ili negdje ispod sredine, znači da ih učinci njihova rada i njihovoga angažmana svrštavaju u donji dio ljestvice kvalitetnih sudaca, odnosno da ih kvalificiraju među one kojima bi u konačnici trebalo reći hvala lijepo i doviđenja. Jer koji je smisao rangiranja uspješnosti rada sudaca ako nije ujedno i mogućnost da se selektiraju suci i da im se zahvali na sudačkoj dužnosti odnosno da se omogući da kroz stegovni postupak ili na neki drugi način tim sucima kaže doviđenja. Ovaj Prijedlog je uvažio čitav niz kvalitetnih primjedbi iz rasprave iz rasprave u prvom čitanju i u tom smislu Klub HNS-a će podržati ovaj Prijedlog ali i dalje ističemo da se Vlada odnosno predlagatelj nema čega bojati, već bi valjalo sve rang liste sudaca, učiniti javnima jer samo tada imaju doista i svoj puni smisao. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana Ana (HDZ)** Gospodin zastupnik je netočno naveo, bilo je još netočnosti, a ovo je jedna, da je formalno smo reducirali sudove a zapravo sustav je ostao jednak i ništa se nije Naprotiv mrežu sudova nismo reducirali formalno nego smo je reducirali suštinski što je omogućilo korak u napretku u učinkovitosti, i organizaciji sudova, na način da su postali suci koji su bili na nekoliko različitih sudova, suci jedinstvenoga suda čime se moglo organizirati sudove i sudovanje i specijalizirati suce i postići bolje rezultate. Samo fizičko spajanje koje ide prema dinamici Ministarstva pravosuđa zapravo nije suštinsko. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub SDP-a poduprijet će donošenje Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, držeći da su ova rješenja koja se predlažu predlažu vrlo konkretna i da njihova striktna primjena u krajnjoj liniji trebala bi dovesti do efikasnog pravosuđa, tj. Konkretno govoreći da se odluke donose na vrijeme i da budu kvalitetne. To je ono što nam građani prigovaraju, to je ono čime građani nisu zadovoljni. Ali ima još jedan problem s tim u vezi on je neodvojivi i od reforme uprave. Ukoliko se i dalje bude na naše pravosuđe bude slijevalo preko milijun i 600, milijun 700 i 800 tisuća onda vidite da ipak suci rade, ali naravno da mogu izabrati neke predmete pa stvoriti i normu a da oni predmeti suštinski koji ljudima, iako i najmanja vrijednost spora, za određenog građanina i za njegovu obitelj najvažnija. Dakle, kako da sudovi posluju uredno. Ovdje je gotovo sve ove Zakone donosimo konsenzusom, netko bi možda još nešto doprinio ali tu nema razilaženja, to je bilo sada i to je oduvijek tako, osim reforme Kaznenog reforme Kaznenog zakonodavstva gdje još uvijek nailazimo na određene prepreke, ali vjerojatno će Vlada njih savladati u Konačnom prijedlogu, noveli noveli Kaznenog zakona da dobijemo zaista jedno moderno suvremeno kazneno zakonodavstvo koje će prije svega biti u mogućnosti suprotstaviti se se gospodarskom kriminalitetu i malverzacijama koje svakog dana zavijaju u crno hrvatskog radnika i njegovu obitelji, a ostaju dužni i državi i dobavljačima. Dakle, uništavaju one koji uredno posluju, koji se zakonito ponašaju, a njima se ne događa ništa. Ja ću i ovom prigodom ponovno aktualizirani predmet u Italiji, CAlista Tanzi, koji je upropastio „Parmalat“, a usput budi rečeno, tvrtku koju je sam stvorio, stvorio, upropastio je neplaćajući na 100 malih mljekara. To je kod njih teško kazneno djelo, 10 godina je već dobio, ni sada mu ne daju mira, jer je izvukao imovinu koliko se pretpostavlja i pretvorio ju u umjetnine i dolaze i do toga. Kod nas je najnormalnije da se osiromašuje tvrtka, da se izvlači njezina dobit na razne načine, a da se radnik ne plaća, to kod nas nije društveno opasno ponašanje. Vlada mora konačno shvatiti da je to jedno od najopasnijih ponašanja, koja izaziva onda veliku nepravdu, jer to ako to ljudi vide da se tim ljudima ništa ne događa, da još traže pomoć od države onda se postavlja pitanje uopće pravde i pravednosti i mnogobrojnih ovakvih i sličnih zakona koji nam dolaze na klupe i koje svi jednodušno podržavamo ali se postavlja pitanje zašto nema nema ploda od svega toga, bar ne u onoj očekivanoj i potrebnoj mjeri. Kao što mi svi ovdje očekujemo a prije svega što očekuju naši građani. Dakle, još su stare poslovice bile u tom smislu „sudac koji ne zna najveća je opasnost za svoju stranku“ Ali mi i danas imamo slučajeve i ne samo koji se događaju pred sudovima, nego mnogobrojnim institucijama i to je ponašanje koje moramo gospodine ministre sasjeći u korijenu. Da se krivi na sudu nada, a da se pravedni plaši. Čim vi imate takvo jedno ponašanje koje nije izuzetak nekakvog svog unutarnjeg doživljaja nego čak i pravilo nešto nije u redu sa cijelim sustavom. Sustav je dugo vremena pružao otpore. Sjetimo se samo i sudačke udruge, naravno koja je bila dirigirana. Srećom nemate sada takvih problema i hvala Bogu da su ta vremena iza nas. Prije nekoliko godina, do 2000-te uopće spomenut nije postojala riječ reforma, a i ta koja se tada već počela spominjati dočekana je na nož, a sada vidimo da suci, pogotovo mlađi kadrovi, vrlo rado pa čak i oni iskusniji primaju nove oblike saznanja i da konačno dakle jedna apsolutna riješenost, prije svega najjačih političkih snaga u zemlji nije ih ostavila ravnodušnim. I konačno shvaćaju da taj njihov doprinos, angažman je koliko god bila reforma osmišljena upravo su suci oni koji provode tu reformu. Zato ako malo vidimo i prijeđemo po pojedinim odredbama, dakle osnivanje same državne škole zaista je to nešto što je potrebno bez obzira i na Pravosudnu akademiju. Znamo da za to potrebna su sredstva. Koliko god se posebnim zakonom osnivaju sudovi pa i ovaj Upravni sud, upravni sudovi konačno postaju sudovi pune nadležnosti što znači 4 suda treba nova osnovati, a postojeći postaje Viši Upravni sud. Sve to iziskuje ogromna sredstva, pa i ova edukacija koju će prolaziti suci koja je obvezna. I oni kandidati koji pretendiraju ući u sudačke redove iziskuje ogromna sredstva i bez obzira što se pojedina sredstva osiguravaju u drugim zakonskim prijedlozima nije moguće da i kod ovog zakona nije potrebno osigurati određena sredstva. Iako bi netko rekao, ali ovim zakonom se samo definira nešto što je potrebno učiniti, a što se razrađuje pojedinim zakonima. Međutim, dakle da bi došli do suca koji je kvalificiran, koji je kvalitetan, koji je savjestan, koji svoj poziv shvaća kao način života, a ne kao jedno radno vrijeme od 8 do 4 ili u kasnijem vremenu u zimskom razdoblju. Dakle, takve osobe postoje u našem pravosuđu, ali one su rijetkost. One su češće iznimka nego pravilo, a znamo da i pojedinac koji se nađe u redovima pravosuđa ako ne udovoljava tim visokim standardima degradira čitavu struku. Zašto? Zato što temeljna Deklaracija o ljudskim pravima, političkim slobodama u svom članku 3. definira upravo čovjekovo pravo na nepristranog i educiranog suca. Dakle, to ima svaki građanin i nije on sretan ako njega je baš dopao neki koji se tu našao, ali svi ostali su dobri u tom sudu, a taj baš nije. Dakle, tu ne bi trebalo ovo što je govorio kolega imati razumijevanja. Kažu: "On je dobar čovjek", to nije upitno, ali ako ne radi svoj posao na način visokih standarda da udovoljava dakle i normi i da njegov posao udovoljava kvaliteti, o toj kvaliteti se vrlo malo govori. Evo drago mi je da se ona konačno spominje i u ovom prijedlogu zakona. Dakle, nije važna samo norma nego isto tako kakva je kvaliteta jer nekvalitetna presuda će često, više puta šetati od viših na niže sudove i takvu pravdu konačno kad čovjek i dobije nakon 10, 20 godina sudski pravorijek neće je doživljavati zaista kao pravdu jer ostaje i dalje ono pravilo iako je pravda spora, ali dostižna, ali zaista pravda ako dođe kasno onda je ona gora od bilo koje nepravde. Postavlja se sada pitanje dobro je reguliran samo napredovanje unutar same struke. Vrlo konkretni uvjeti, vremenski određeni, metodologija ocjene koja je napravljena, dakle ne ad hoc stvorena. Dakle, sve su to stvari koje se sada zakonom stipuliraju i to je konačno bilo potrebno da se ne bi nekakvim tumačenjem, počesto Sudskog vijeća koji je valorizirao rad svojih kolega glasovanjem. Usmeno bi bile rasprave, hvalospjevi najboljim sucima koji su pokazivali najbolje rezultate u poslu, a onda bi prionuli tajnom glasovanju pa bi ta osoba počesto dobivala najmanju podršku. Zašto? Jer je bila konkurencija, a to znači da onda nisu preuzeli odgovornost. I postavlja se onda pitanje kakvi su to suci koji ne vrednuju rad svog kolege, kako oni donose svoje presude, koliko im se može vjerovati? Koliko su neovisni u tom svom poslu? Dakle, zakon je zamišljen da svemu tome stane na kraj. Međutim, postavlja se pitanje, jedno ozbiljno je to pitanje, da svakoj struci treba jedna određena svježina. Dakle, da i u sudačke redove mogu ući oni koji nisu bili sudački vježbenici, koji nisu svoja prva iskustva pravnička stjecali unutar sudova, pravosuđa u užem smislu riječi, e za njih koliko je god to ostalo kod onog prvog čitanja visiti u zraku, čini mi se da i dalje nije nađen adekvatni odgovor. A to ne može biti neriješeno pitanje. Vrlo ga je, nije lako naći mehanizme, jer lako je bodovati i suca, osobito nije ni lako ni tu naći adekvatnu i poštenu jednu i pravednu metodologiju. Na kraju krajeva metodologija koja odgovara upravo vrednovanju suđenja kao jednog najsloženijeg intelektualne ljudske djelatnosti. Prema tome, postavlja se pitanje što će biti s osobama koje nesumnjivo ispunjavaju odredbe zakona da budu suci, ali koji prvi put ulaze u redove i kako oni mogu konkurirati drugim kandidatima koji već imaju staža u pravosuđu, a za koje se onda donosi posebno i bodovanje i ocjena? U kakvom su onda oni nesrazmjeru i kako te dvije stvari pomiriti? Jer za takve osobe nema nikakvih kriterija i nikakvih mjerila. Osim kasnije kad državna škola počinje djelovati da završe državnu školu za suce jer ona je obvezna za sve. Ali do tog razdoblja što će biti sa tom strukom? Nije dobro ni za jednu struku da se zatvara. Naravno, da je najbolje i najbolja kvaliteta i za napredovanje, za promociju da i sigurno su uvijek u prednosti oni i voli sustav takve osobe i na kraju krajeva i nagrađuje ih za njihov rad i za njihovu predanost službi, svom pozivu, svojoj profesiji, ali nikako to ne smije dovesti do toga da takva jedna djelatnost bude autistična, da se zatvori da bude samozadovoljna samozadovoljna i da se ne otvori prema drugim pravnicima, pogotovo onima koji su stekli svojim radom na nekim drugim poslovima itekakav ugleda u društvu, pa i u državi u cjelini. Takve ljude zakon priznaje za kandidate ali nije riješeno to pitanje odabira. Kod pitanja imenovanja predsjednika sudova, dakle gospodine ministre i tako svaki pametan ministar i radi da se savjetuje sa predsjednikom Vrhovnog suda kao predstavnikom sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj kod imenovanja sudaca. Tako se radi i tako sam ja radila. A ne naziva svoga partijskog vođu. I na tome vam čestitam i dobro je da se takva jedna praksa nađe i u zakonu. To je pitanje jednostavno pameti ako želite imati najbolje. ovdje rješenje da se sada izuzimaju sudačka vijeća. Čini mi se da je na neki način i znam zbog čega ste to napravili, upravo iz onog što sam malo prije rekla. Ali treba te osobe koje su pozvane da budu odgovorne, prisiliti jednostavno na odgovornost. Na odgovornost ako su predložile najgoru osobu ili goru, a izostavile su one dobre, pa kada dobiju pravorijek, dobiju pravorijek i odluku ministra sa obrazloženjem da je ministar imenovao takvu osobu koja uživa povjerenje predsjednika Vrhovnog suda, koji objektivni pokazatelji pokazuju kako se toj osobi radi, onda će se i oni malo zamisliti. Mogu reći i imajući jedno takvo iskustvo koje je vrlo stresno i to je jedna od neugodnijih situacija koje ima ministar, bila situacija da su pravilu birali najgore. Ali kada obrazložite da ste izabrali osobu najbolji, imenovali najbolju osobu po objektivnim kriterijima pa ih navedete, onda malo po malo počinju i oni predlagati upravo takve osobe. Ja ih ovdje ne bih izuzela od odgovornosti. Neka oni također učestvuju pa neka se suočavaju i oni sa svojim odlukama koje će se onda javno objavljivati. Ali neće se više skrivati vidimo tako i kod izmjene Zakona o sudačkom vijeću da se neće sakrivati iza nekakvog tajnog glasovanja. O kolegama se moramo i struka mora javno izjasniti. Evo završavajući ovo svoje izlaganje u ime kluba SDP-a još jednom ponavljam da će klub SDP-a podržati donošenje ovog prijedloga zakona. Ali evo gospodine ministre promislite malo i o ovim sudačkim vijećima zašto ih isključiti, neka se involviraju. I oni rado žele u svemu tome sudjelovati, pa neka onda i preuzmu takvu odgovornost koju tako željno i priželjkuju. Hvala lijepo. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, državni tajniče, kolegice i kolege. Kao što je ministar rekao danas razgovaramo o jednom setu zakona koji su u sklopu pregovaračkog poglavlja 23. – Pravosuđe i temelja prava. Prema ocjenama i preporukama i Europske unije i preuzetim obvezama Republike Hrvatske za uvođenje objektivne i transparentnih transparentnih kriterija za ulazak u pravosudnu profesiju i redefiniranje načina izbora i uloge Državnog sudbenog vijeća u odnosu na Državno sudbeno vijeće ćemo raspravljati pod sljedećom točkom o njegovom oslobađanju od utjecaja zakonodavne vlasti, o čemu ćemo razgovarati u sklopu predviđenih ustavnih promjena. O pitanjima imenovanja sudaca i državnih odvjetnika, kao uvod u pravosudnu karijeru, pregovaračkim stajalištem utvrđena je obveza kandidata na završavanje Državne škole za pravosudne dužnosnike, koja bi trebala sukladno tim stajalištima početi sa radom 2010. godine. Da bi se to ostvarilo i da bi mogli utvrditi uvjete za imenovanje sudaca potrebno je i utvrditi i zakonodavni okvir a to je upravo ovaj zakon koji je pred nama, dakle zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Ovdje je već puno toga rečeno, da ne ponavljamo puno dakle, klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje ovoga zakona, naravno na tragu preuzetih obveza Republike Hrvatske na tragu donošenja strateške studije za izradu jedinstveni, objektivnih i transparentnih kriterija za ulazak u sudačku i državno odvjetničku profesiju i osnovnije Državne škole za pravosudne dužnosnike koje je Vlada Republike Hrvatske donijela u prosincu 2008. godine. potreba je izmjena ovoga zakona također u odnosu na aktualno reformiranje upravnog sudovanja. Dakle gdje se uvode upravni sudovi kao sudovi pune jurisdikcije sukladno Europskoj povelji o ljudskim pravima. Prema tome, bilo je potrebno u ovaj zakon uvesti i odredbe o upravnim sudovima prvoga stupnja. Koliko se to god na prvi pogled možda nomotehnički čini nespretno uređenje koje je predloženo ovim izmjenama i dopunama, dakle da se upravni sudovi u zakonu utvrđuju posebnim člancima izvan svih drugih sudova koji su u sustavu. To ima svojeg razloga zbog prelaznih i završnih odredaba kojima se odgađa primjena, odnosno uvođenje ovih upravnih sudova do 2013. godine. Kao što je već rečeno ovaj zakon je na tragu uvođenja transparentnih kriterija za ulazak i napredovanje u pravosudnih dužnosnika. I to je svakako dobar korak naprijed i to je utvrđenje u potpunosti transparentnih kriterija. No pogrešno je reći da je do sada bilo sve da jedini kriterij tko je kome mama ili tata, jer to jednostavno nije točno. I istine radi i hrvatske javnosti radi, jer nije dobro da ljudi misle da imaju dojam da su u takvoj državi žive. Dakle, i do sada je i izbor u sudačku dužnost i napredovanje u pravosudnoj karijeri bilo podložno ocjeni i kriterijima, dakle ocjenu obnašanja sudačke dužnosti, ocjenu obnašanja savjetničke dužnosti, rezultati postignuti o čemu je odlučivao Sudačko vijeće donosilo te ocjene i predlagalo Državnom sudbenom vijeću, koje je također samo imalo ovlast provjeriti rezultate rada pojedinih kandidata i donijeti konačnu odluku. Stoga ovaj sada napredak i ovaj sada prijedlog je svakako napredak ali nije bilo da nije bilo nikakvih kriterija. Ono što je također dobro da se ovim zakonom utvrđuje i to je u odnosu na prijedlog, konačni tekst u odnosu na prijedlog a to su utvrđenja rokova, striktnih rokova i posljedica za građanina odnosno stranku koja podnese zahtjev za suđenje u razumnom roku. Dakle, člankom 28. točno se razrađuju rokovi, obveze neposredno višeg suda, donošenje rješenja neposrednog višeg suda, rokovi u kojima mora donijeti i na kraju obveza, odnosno pravo države da se regresira od suca ukoliko je sudac prekršio suđenje, rok za suđenje u razumnom roku zbog svoje vlastite krivnje, namjere ili krajnje nepažnje, odnosno kada to utvrdi Državno sudbeno vijeće u stegovnom postupku postupku tada Državno odvjetništvo može ići prema tom sucu sa zahtjevom za regres onih sredstava koje je država morala isplatiti radi prekoračenja roka. Također se uvode odredbe o Sudačkom vijeću za upravne sudove. Dobro je da je u odnosu na prijedlog u prvom čitanju ispušteno iz nadležnosti Upravnog suda odlučivanje o ustavnosti jer bi to bilo suprotno Ustavu. Na tragu profesionalizacije utvrđeni su uvjeti za suce prvostupanjskih sudova, suce drugostupanjskih sudova gdje je određeno da suci tih sudova mogu biti isključivo osobe koje su prošle državnu državnu školu za suce i onda nešto širi uvjeti za najviši Vrhovni sud Republike Hrvatske, pa se ja nadam u tom smislu da će i predlagatelj razmotriti dobivene amandmane. Također je izvrsno uvođenje odredbe da se kod imenovanja predsjednika sudova konzultira, odnosno da se traži prijedlog predsjednika Vrhovnoga suda. Dakle, to je bila dobra praksa ministra, to je bila dobra praksa i prije toga da se kod imenovanja predsjednika sudova poglavito značajnijih i većih sudova konzultiralo sa predsjednikom Vrhovnog suda iz razloga što na neki način ministar je nadležan za predsjednike u onom dijelu pravosudne uprave, ali i u dijelu nadzora rokova, kvalitete suđenja, a to je svakako Vrhovni sud, odnosno predsjednik Vrhovnoga suda. I zato ne znam zbog čega ta gorčina kod kolegice Antičević o tome da se ona nije sa partijskim šefom konzultirala. Ne znam na koga je mislila da se konzultirao sa partijskim šefom. Možda jedino na svog prethodnika koji je člana Socijal-demokratske partije a nitko drugi se nema s kojim šefom partije konzultirati, pa ne treba takve opake primjedbe iznositi. Svakako je dobro također u ovom zakonu da se člankom 79. utvrđuju točno zakonom mjerila za donošenje ocjene Sudačkoga vijeća i metodologije koju mora izraditi Državno sudbeno vijeće uz mišljenje vijeća kojega čine predsjednici svih Sudačkih vijeća. Time smo dobili zaista transparentno ocjenjivanje unutar sudačkih vijeća, jer napominjem da je u nizu zakonskih izmjena do sada malo po malo se pokušavala dobiti što objektivnija ocjena, pa i uvođenjem obveze javnoga glasanja upravo zato da ne bi bilo lobiranja već da svatko javno mora imati argumente za svoje mišljenje u odnosu na ocjenu pojedinoga kandidata. Evo, na tragu svega ovoga kao što ćemo to podržati sljedeće zakone iz paketa, Hrvatska demokratska zajednica podupire donošenje ovoga zakona. Hvala Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.